вземам думата отново от името на Синята коалиция да Ви помоля да поканите министъра на вътрешните работи и вицепремиер господин Цветан Цветанов да дойде и да прочете съдебномедицинската експертиза за случая в Горна Оряховица. Ние видяхме, че министърът е тук, той беше на предаване, уважи телевизията, което е хубаво. Добре е да дойде и да уважи народните представители. Това е единственият начин тук бързо да се приключи една тежка ситуация в българския политически живот, която, уверявам ви, няма как да отшуми и да се забрави в празниците. Тя ще се възстановява непрекъснато, ще се превърне в тежка травма за българската държава, за българското общество. Единственият начин в такава зараждаща се кризисна ситуация е колкото се може по-бързо да се потуши това, което се е случило, и ние призоваваме за това с каквито и да е последици, но бързо да се потуши. господин Цветанов и той не уважи Народното събрание и не дойде, това ще се разпалва и ще бъде първата тема след празниците в Народното събрание. Аз ви уверявам: няма как това нещо да се забрави. Много тежък е случаят, много голяма е опасността за българската демокрация, трябва да се спре това Министерството на вътрешните работи да посяга на всеки, който реши, и да му лепи етикети – това е изключително опасно за държавата България, това е най-опасното. Оставяме настрана експертизи и пр. Защо трябва да дойде министърът? Защото веднъж вече му се случи това нещо в Кърджали – не си извадиха никакви поуки. Трябва тук, с наша помощ, да се коригира драстично поведението на Министерството на вътрешните работи – то да не се произвежда в Министерство на здравеопазването, в съдебна медицина, в прокуратура, в съд и т.н. Не може това нещо да продължава! да продължава! Това руши демокрацията в страната. Оставяме настрана СРС-та, каквото и да било, защото ще се превърнем в държава, в която хората вместо с доверие и с надежда да гледат на своя министър на вътрешните работи – да ги пази, те ще започнат да се пазят от самия него. Това не може да бъде настроението, да бъде нашето отиване в празниците. Ние няма да сме си изпълнили политическия дълг. Моля Ви, направете го още веднъж. Аз имам подозрението, че Вас Ви подведоха вчера, беше подведена цялата зала, че министърът е бил тук. Най-лошо е в момента да се проявява малодушие от страна на овластени лица. С това завършвам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов. Заместник-председателят господин Анастасов бе упълномощен от мен и в момента води разговор с министър Цветанов, след като има отговор ще бъде уведомен пленарният състав на Народното събрание. Други декларации от групи? Подлагам на вниманието ви проект за Програма за работата на Народното събрание за 22 декември 2010 г., както следва: следва: 1. Второ четене на проекта за Изборен кодекс – продължение. 2. Второ четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните. Моля, режим на гласуване.

Народното събрание са постъпили няколко предложения, които последователно ще бъдат предложени на вашето внимание.

да бъде включено – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, продължение от вчерашния ден. ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не мога да разбера едно! Вчера тук водихме какви ли не разговори и ни увериха и господин Велчев, и всички други представители на ГЕРБ, че това остава за след Нова година, да се концентрираме, да завършим Изборния кодекс, не знам какво да направим и т.н., което ние,

Постъпило е предложение по реда на чл. 43, ал. 3 за включване като т. 3 в програмата за тази седмица – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. представители Искра Фидосова, Тодор Димитров, Красимир Велчев и Анастас Анастасов. Подлагам на гласуване това, което е постъпило.

при едноседмична програма, поради което това се явява второ предложение и няма как да бъде подложено на гласуване.

от група народни представители за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Искането е подписано от народния представител група народни представители. Господин Ангелов, имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Предложението, което съм направил, уважаеми дами и господа народни представители, е за включване като точка в дневния ред за днешния ден

Уважаеми дами и господа народни представители, защо предлагаме изслушването да стане в Народното събрание? Защото публичното представяне на този случай в Горнооряховската болница започна тук, в Народното събрание. То стартира с една декларация на група лекари от различни парламентарни групи, без народните представители от ГЕРБ. Иска ми се да видя днес къде ще бъде тяхната професионална съвест. Декларация, която изразяваше едно справедливо възмущение от публичното унижение и отношението на полицията към лекарите като към престъпници, получи своеобразна кулминация с изчитането на информацията от специални разузнавателни средства тук, в Народното събрание, от министъра на вътрешните работи. това е един прецедент, който имаше шокиращо въздействие и превръщащ се в една от най-грозните манипулации, които са звучали тук от трибуната на Народното събрание.

по отношение на Горнооряховската болница. Уважаеми дами и господа народни представители, ние днес трябва да заявим, че специалните разузнавателни средства не могат да превръщат пленарната зала в грозна сцена от кошмарен театър! Ние трябва да заявим, че тази информация не може да бъде средство за натиск, не може да бъде средство за манипулация!

Благодаря Ви, госпожо председател. Обръщам се към народните представители от мнозинството с апел да осъзнаят и личната си, и политическата си отговорност днес чрез начина на гласуване като отношение към предложението, което е направено. Уважаеми дами и господа народни представители, предложили сме две неща да бъдат чути в Народното събрание. Първо, предложили сме да бъдат чути основанията за прилагане на специалните разузнавателни средства по отношение на лекарите в горнооряховската болница. Аз искрено се надявам в това число, и най-вече от представителите на медицинското съсловие в групата на ГЕРБ, че те ще имат онази степен на чувствителност и на отговорност към необходимостта да разберем основанията и аргументите за това прилагане. Не само защото това е показателно за отношението към лекарите, в случая към горнооряховската болница, а защото ще ни даде представа

като основание и аргумент. Защото специалните разузнавателни средства би следвало да бъдат едно средство, което се прилага, ако не могат да бъдат приложени други. То се прилага като основно средство. И второ, искаме да чуем коментара на министъра на вътрешните работи на фона на експертизата по отношение на случая в горнооряховската болница. Да чуем основанията да твърди, че има разминаване между данните на МВР и медицинската експертиза, което, видите ли, не искам да кажа професионална, но с типична загадъчност хвърли сянка на съмнение върху заключенията на съдебномедицинската експертиза. Искаме да чуем защо министърът на вътрешните работи се превръща в експерт по медицинските заключения и експертизи! Откога МВР се превръща в експертен съвет по отношение на диагнози и медицински заключения?! Подлагам на прегласуване предложението за изслушване на заместник министър- председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Гласували

Петрова е да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов във връзка с публична информация, че обект на подслушване чрез специалните разузнавателни средства са били министри, заместник-министри и изпълнителни директори на агенции, между които Мирослав Найденов, Ваньо Танов и Владислав Горанов. Предложението е за включване на точка в дневния ред. Господин Янев, заповядайте, имате възможност да развиете Вашето искане в рамките на две минути. Уважаема госпожо председател! Министърът на вътрешните работи би следвало незабавно да се яви тук и да даде обяснение както по тежкия казус с горнооряховските лекари, така и по проблемите, свързани с подслушването на министри, заместник-министри и шефове на агенции, най-вероятно и на журналисти и народни представители. За голяма част от тези подслушвания ние от РЗС сме убедени, че ще се окажат незаконни. От няколко седмици в публичното пространство се тиражира версията, че Ваньо Танов е бил подслушван в продължение на 6 7 месеца. Ако това тиражиране се окаже вярно, тогава пак ли народните представители ще трябва да се молят на Цветан Цветанов да дойде тук и да даде обяснение?! че няма смисъл повече да се говори за Цветан Цветанов. Ако той има грам съвест, би следвало да си депозира оставката при Бойко Борисов и Бойко Борисов да дойде тук – в пленарната зала, да обясни

по-позорно обстоятелство не се е случвало през последните 15-20 години! Госпожо председател, ние считаме, че е изключително важно тези теми да излязат на светло и да се знае какво се е случвало в държавата.

Следва предложение за дневен ред от народните представители Емил Василев и Бисерка Петрова, които предлагат да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с оповестените резултати от петорна съдебномедицинска експертиза на мъртвородено дете в болницата на гр. Горна Оряховица и възможността народните представители да получат копие от изнесените пред парламентарната трибуна специални разузнавателни средства, предвид обстоятелството че са декласифицирани.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, чувствам се пристрастен към случая в горнооряховската болница, тъй като е в моя избирателен район. Самият аз съм роден в съседния град Велико Търново. Припомням, че за втори път искаме изслушване на вицепремиера Цветан Цветанов – ние, народните представители от РЗС, по повод на същото обстоятелство. Беше отхвърлено в предишното пленарно заседание. Сега обаче има изменение на някои обстоятелства, които налагат вицепремиерът Цветанов да се яви пред нас и да ги изясни. Припомням, че още преди няколко месеца, когато течеше обществен дебат за промените в НПК, които превърнаха специалните разузнавателни средства в основно доказателствено средство в наказателния процес, от РЗС предупреждавахме, че това ще има бумерангов ефект, че се създават предпоставки за грешки както на досъдебна фаза от наказателния процес, така и на съдебната

За всяко трето лице наблюдател той просто си плаща държавната такса. За хората обаче на слушалки и за хората с уши – пеленгатори, за подслушвачите той извършва тежко умишлено престъпление – подкуп.

Поставям на гласуване направеното предложение за включване на точка в дневния ред от народните представители Емил Василев и Бисерка Петрова. Гласували

Моля да преосмислите вашето гласуване. Използвам случая да поздравя колегите в ляво, тъй като преди малко на идентично предложение те събраха близо 60 гласа „въздържал се” от ГЕРБ. Аз успях да събера всичките „против”. Не зная каква е разликата, когато става въпрос за едно и също нещо. Уважаеми колеги, тук горнооряховският казус не е само медицински. Той не е и само наказателно-правен, нито пък само политически, нито само морален. Той е всичко това, събрано на едно място, и заслужава да бъде внимателно обсъден, тъй като всъщност той ясно показва накъде върви нашата държава година и половина след началото на управлението на ГЕРБ. Това е полицейската държава, уважаеми колеги. Това е истината. Цялото общество става жертва на болните амбиции на един човек с физкултурно образование, който тръшка хора на земята, прожектира филмчета по телевизията, обижда цели съсловия, за да се опита да убеди всички, че със своята посредственост и некомпетентност е най-подходящият кандидат за президент на Република България. В името на рейтинга ние жертваме демокрацията, жертваме правовата държава. И това, че управляващото мнозинство

направеното искане, за да заяви позицията си по случая, за който върви... Предавам това, което ми е уведомено. Не мога да интерпретирам разговор. Казвам това, което ми е уведомено. (Шум и реплики.) За процедура

начина на водене, госпожо председател. Ние парламентарна република ли сме, или сме Цецовска държава? (Оживление) Аз не мога да разбера какво се случва един от многото министри, който си придава важност и не иска да дойде в Народното събрание. И той казал на председателя на парламента, който е вторият по ранг в държавата, че щял да дойде в следобедните часове. Това тук да не е произвол? На председателя на парламента никой не може да отговаря така. В момента, в който председателят на Народното събрание поиска, министърът трябва незабавно да се яви тук. За него по-важно нещо от това няма. Затова, госпожо председател, си влезте във функциите, идете в кабинета и му кажете на Цветан Цветанов, че България все още по Конституция е държава с парламентарно управление. В противен случай Вие позволявате Цецо да се подиграва с народното представителство. Това не го е правил никой.

е от народните представители Георги Терзийски и Дарин Матов с искане като точка в дневния ред да се проведе изслушване на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков във връзка с дейността на контрабандните канали и очерталото се неизпълнение на актуализирания държавен бюджет, в който, въпреки редукцията на приходната част, не са постъпили акцизи от цигари и алкохол от порядъка на стотици милиони левове. Заповядайте, господин Матов.

тормози българските граждани и аз искам да започна с това как да си обясним факта, че второто по значимост перо в приходната част на Републиканския бюджет след ДДС – акцизите, се очертават като провал по отношение на тяхната събираемост. При заложени приходи от акцизи в Бюджет 2010 малко над 4,5 милиарда, в актуализирания бюджет те бяха редуцирани в намаление до 3,9 милиарда. Или с 600 милиона надолу. Сега в края на годината се очертава неизпълнение на актуализирания Бюджет 2010 с над 150 млн. лв., а в Бюджет 2011 е планирана събираемост от акцизи по-малка дори от актуализирания бюджет, която се равнява на 3,8 милиарда или със 100 милиона надолу. Искам да попитам господин министъра това намаление на приходите от акцизи има ли връзка с контрабандата на цигари и алкохол?

През м. септември т.г. директорът на Агенция „Митници” прогнозира пред Комисията по бюджет и финанси, че ще бъдат изпълнени почти изцяло заложените приходи в актуализирания бюджет, но посочи, че в същото време те ще бъдат по-малко в сравнение с миналата година и изпълнението ще бъде до 3 млрд. 650 млн. Шефът на Агенция „Митници” заяви още, че „Булгартабак” не са замесени в контрабандата на цигари, въпреки че контейнер с български цигари „Виктори” беше заловен на пристанище Варна. Преди време предупреждавахме господин Дянков, че прави голяма грешка с шоковото увеличение на акциза на цигарите на база хиляда къса. Макар Европейската директива да ни даваше възможност да увеличим акциза плавно до 2018 г., той беше завишен рязко. Вследствие на това

Искам да се обърна към тези колеги, които гласуваха „против” всички предложени досега точки и да им кажа, че вършат много лоша услуга на управляващото мнозинство и изключително много затрудняват работата на министрите в момента. Защото вие лишавате министрите, които управляват, да се явят, да споделят дали имат проблеми, какви проблеми имат и да дадат отговори, които вълнуват цялото общество. Смятам, че това е изключително лош номер, който погаждате на управляващото мнозинство. След това по групи ще видим кои гласуват „против”. Аз считам, че Симеон Дянков трябва да се яви по така поставения въпрос, защото сега той е изключително актуален и тежък за българското общество. Всички вие знаете, че навсякъде в момента са разпространени и алкохол, и цигари без бандероли, без платен акциз. Това е тежък проблем и мисля, че Симеон Дянков би могъл да сподели това с нас тук и да намери отговора на някои от въпросите, които се поставят. Наблюдаваме и нещо друго тарифата на акциза се вдигна, а в бюджета бяха заложени по-ниски приходи от акцизи. Мисля, че това е предвидена контрабанда! Считам, че ние като народни представители сме длъжни да поставим тези въпроси и да проведем това изслушване, защото не се знае дали господин Дянков също не е бил един от тези, които са били подложени на обработка със СРС-та! Не се знае дали това не касае самата контрабанда. Редно е да му дадете този шанс – да се срещне с народното представителство. Виждам нетърпението ви да гласувате – на определени хора от вас. Подлагам на гласуване направените процедурни предложения

прекратете гласуването.

Ние приехме с наше решение включване в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Приемането му в днешния ден има смисъл само ако бъде приет едновременно със Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Предвид на това, на основание чл. 43, ал. 5 предлагам като точка трета в нашата програма да бъде включено Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. режим на гласуване.

Уважаеми колеги, искането ми е за прегласуване. Разбира се, че няма нищо спешно и нищо неотложно в разглеждането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс в днешното пленарно заседание, тъй като според вашите предвиждания специализираните съдилища трябва да започнат да функционират от 1 май. Мисля, че е скандален начинът, по който се държите с опозицията и с всички народни представители, които искат да се изкажат по тези важни законопроекти, които са предмет на обсъждане през последните дни. Ние не сме виновни, че вие сте направили една безумна законодателна програма, че не сте си разчели времето, че в последните дни преди Коледа сте поставили за разглеждане обемни законопроекти, които имат изключително важно значение за българските граждани. Кое не е важно – Законът за спецсъдилищата или Изборният кодекс? Аз се наслушах на подсвирквания, дюдюкания и некоректно отношение в случаите, в които искам да се изкажа по някои от текстовете на тези законопроекти! Това, че на вас ви досажда да си обсъдите важните теми, това, че искате да претупате и да смачкате дебата, е неуважително отношение от страна на самото мнозинство към работата на този парламент! Кой си мисли, че в рамките на днешния работен ден може нормално да се разгледат оставащите текстове от Изборния кодекс,

Мисля, че това, което се прави от мнозинството, е безобразие; че, след като вие самите не уважавате парламента, себе си, колегите си, няма как да накарате нито изпълнителната власт да го прави, нито българските граждани!

По процедурни въпроси и гласувания няма отрицателен вот. Господин Костов, процедура? Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Аз не знам дали ще счетете точно като процедурно моето изказване, но трябва да отбележим, че законите се приемат с доброволното съгласие на народните представители по отношение на времето, в което това става. Ако някой е решил да бойкотира приемането на закона и го прави с дълги, продължителни, безсмислени изказвания; ако една проста мисъл се повтаря по десет пъти и се украсява с най-различни панделки, корделки, за да може да се загуби времето на парламента, на което се нагледахме тези дни и се изтощихме докрай, няма как да се излезе на трибуната и да се иска време за нормален дебат. Време за нормален дебат – излизаш, казваш съществените неща и сядаш. Ако нямаш какво съществено да кажеш, не вземаш думата, за да вървят нещата наистина с взаимно уважение! Аз призовавам залата на Народното събрание за уважение към процеса, в който участваме.

уважава прекалено и се държи прекалено толерантно, оставя да надвишават времето за изказване – и Вие, и Вашите колеги. Държат се толкова търпеливо към народните представители, преди всичко заради атмосферата! заради атмосферата! Вярно е, че тези закони се приемат с широко съгласие, за което ние призовавахме. Ако имаше широко съгласие, ако беше постигнато това съгласие, процесът щеше да върви много бързо. Сега – няма го това съгласие и едни искат това да не се случи.

председател, ще трябва да зачетете това, което ще кажа като процедура, по същия начин, по който зачетохте на господин Костов. Моето е точно толкова процедура, колкото и неговото. Аз вземам думата, за да реагирам срещу абсолютно несправедливите упреци, които могат да бъдат доловени в казаното от господин Костов, и в толерантното отношение, което Вие проявявате към това, което се каза от него тук преди малко. Защото, господин Костов, няма Народно събрание – Вие сте политик и парламентарист с дълъг опит, което да си е позволявало това пресиране, което си позволява сега мнозинството. Няма програма, която да е направена по този наистина безумен начин – и аз съм склонен да се съглася тук с народния представител Мая Манолова, в последните дни на Народното събрание, преди Коледните празници, най-важните закони да се гледат от 9,00 до 29,00 ч, под една непрекъсната преса от страна на мнозинството с оглед на времето. Това са законопроекти, които изискват широко представяне и отстояване на позиции, представяне на аргументи, сблъсък на мнения. Тук единственият сблъсък, който се получава, е с гилотината на гласуването. (Шум и реплики

с оглед на тази програма, можете да ни принудите да се съгласим с всичко, което ни предлагате по отношение на законопроектите?! Смятате ли, че по този начин можете да ни кажете: ще ви предлагаме законопроекти и ще работим до време, което да ви принуди,

Уважаеми господин Найденов, не трябваше да ме предизвиквате с това изказване.

Това е причината вие да можете да правите тези неща. Уважаеми колеги, пълна лъжа е и инсинуация най-долна, че в минали народни събрания не е било така. Винаги е било така. Особено в миналото Народно събрание, когато се приемаха закони по един много голям списък, когато непрекъснато се провеждаха извънредни председателски съвети, да не говорим за заседанията, които се провеждаха по нощите. Тук се използва незнанието на народните представители, 70%

който обяснява всичко. Наивно е бил премахнат и аз не бях наясно. Мислех, че той съществува, но е бил премахнат тогава, когато се е изработвал сегашният правилник. Първите неща след Нова година, които трябва да бъдат направени, е да се се въведе в нормално време и процедура второто гласуване или второто четене на законопроектите. Това е абсолютно задължително, защото там може да се прави дебат в кавички до неограничено време, както това го видяхте. Той можеше да бъде и още по-драстичен. Както се вижда, лявата страна на залата са наистина истеризирани.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 15 до 21 декември 2010 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Вносител – Иван Костов и Йордан Бакалов. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби

Обсъжда се § 11. Приключиха дебатите, но нямаше време за гласуване. Заявка за редакция – заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В т. 19 на § 11 е отбелязано, че при нарушаване тайната на вота на подадените в електронната избирателна урна електронни гласове, те се обявяват за недействителни. Това е резонно дотолкова, доколкото би могло при съвременните технологии да бъдат извадени наяве всички гласове, включително кой за кого е гласувал. Аз мисля, че редакционно по-ясно би би било каква е идеята на т. 19 в следния текст: „при нарушаване тайната на вота на подадени в електронната избирателна урна гласове, за недействителни се обявяват всички гласове в електронната избирателна урна.” Този текст съм го предоставил, поради което моля да бъде гласувана редакционната поправка на т. 19 на § 11. Други народни представители?

Колега Лазаров, оставам настрана факта, че това предложение трудно може да бъде наречено редакционно. Обръщам Ви внимание на неговия смисъл. При кое гласуване нарушаването на тайната на вота на един гласоподавател прави недействителни всички бюлетини, които са подадени в съответната изборна секция?! Нали макар и виртуална, избирателната урна е урната, която съдържа гласовете на всички избиратели, които ще гласуват електронно в дадената секция! Това, че е опорочена тайната на вота по отношение на един гласоподавател,

прогласявате недействителност на гласове, които са абсолютно нормално и законно подадени?! Каква е тази колективна отговорност, какво е това чудо?! чудо?! Кой го измисли, че ако някой върши може би умишлено нарушение, за да анулира, за да се прогласи целият резултат, от един недействителен вот, Вие ще прогласявате недействителност на всички?! Просто е абсурд, разбирате ли?! Просто е абсурд! За това, че някой е нарушил тайната на вота, може би умишлено или по други съображения, Вие ще прогласите гласовете на другите хора, които съвсем нормално са гласоподавали, ще ги унищожите! Такова чудо не е имало!

Господин Корнезов, моля Ви да се държите уважително! Вчера в пленарното заседание, когато се изказах, направих предложения за редакции в този параграф. Повтарям тези предложения. ЛЮБЕН Господин Корнезов, обръщам Ви внимание за начина, по който се държите в пленарната зала!

В ал. 7, на предпоследния ред, пред „регистрация” се добавя „за”. В ал. 12 на първия ред думите „чрез оптичен показалец за гласуване” отпадат.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 10, който става § 12: „§ 12 ал. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. се създава експериментално преброителна комисия, която преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на една община с население до 20 хил. избиратели. Общината, в която се извършва преброяването на гласовете от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден. (2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областните управители, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на Изборния кодекс (тук редакционно трябва да се чете „на кодекса”) относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия. (3) Централната избирателна комисия: 1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решение по прилагането на този параграф; 2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия, не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210; 3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителната комисия специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден; 4. предава в Националния архивен фонд по 1 екземпляр от протоколите на преброителната комисия. (4) Общинската избирателна комисия: 1. провежда обучението на преброителите в преброителната комисия; на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; 3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия (5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 15, както и: както и: 1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; 2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден; 3. пломби за еднократна употреба. (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане

или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. (9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден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 както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни. (10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. (11) Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8. (12) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите. (13) След приемане на протоколите от преброителната комисия, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. 7 и 8. (14) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор. (15) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІV, Глава десета. (16) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242. (17) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІІ, Глава (18) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или че целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. На длъжностните лица, извършили нарушението се налага глоба в размер на 1000 лв. Актът за установяване на нарушението се съставя

Уважаеми колеги, изключително важно е как ще бъде разписан всеки един от текстовете на този член. На практика, макар и експериментално, преброяването от преброителните комисии ще касае вота, доколкото разбирам, на избирателен район в рамките на около 20 хил. души, което означава достатъчен брой гласоподаватели. Така че би следвало да бъдат взети съответните законодателни и чисто организационни мерки да се работи по начин, който да не постави под съмнение начина, по който са проведени изборите в тази община. Моите въпроси са по няколко пункта. На първо място, за първи път се появява наличието на пломби, с които ще се запечатват избирателните урни. Това според мен трябва да бъде приветствано, защото е една по-надеждна гаранция срещу това урните да не бъдат отваряни. Точно такава беше и нашата идея, когато предлагахме и в обикновените секционни комисии по начин, който не допуска отварянето им от страна на секционната избирателна комисия. Това всъщност беше смисълът на предложението, което съвсем превратно беше намерило място и разписваше една процедура, според която урните се запечатваха от трима души – представител на общинската избирателна комисия, на общинската администрация и от председателя на съответната секционна комисия. Предварително запечатани се отнасяха в секционните избирателни комисии. комисии. Това беше идеята – да се пломбират по начин, който да не позволява тяхното отваряне в секционните комисии. Едва ли тези пломби ще бъдат толкова скъпи. В крайна сметка секционните избирателни комисии са малко над 12 хиляди и това едва ли е разход, който не можем да си позволим, ако наистина искаме честни избори и предотвратяване едно след друго на възможните изборни нарушения. Искам да ви обърна внимание, предполагам за коректност, ще оправите текстовете, които препращат към данните – чл. 213 или 212, за да се види какво ще съдържа протоколът на секционната избирателна комисия. Това са предварителните данни, които могат да бъдат вписани в него, преди да бъде отворена избирателната урна. урна. Във връзка с изискването по този текст искам да ви обърна внимание на текста на ал. 18, която предвижда глоба от 1000 лв. за всички длъжностни лица, които са допуснали някои от следните нарушения. Едното от тези нарушения е вписване в протокола на секционната избирателна комисия на данни, които не отговарят на съдържанието на избирателната урна. Това е възможно да се случи, тъй като това са едни предварителни данни, които показват броя на недействителните бюлетини по чл. 180, броя на избирателите, на допълнителните списъци. Всички знаят, че много често в протоколите на секционните избирателни комисии има несъответствия, които се поправят и които не са неотстраними в момента, в който се предават изборните книжа в съответната общинска избирателна комисия. В същото време нарушаването на целостта на пломбата, което предполага отваряне на урната, е едно изключително сериозно нарушение, което трябва да бъде санкционирано. Моето предложение е да се направи едно разграничение между разграничение между нарушенията, които са описани в първото изречение на ал. 18, като се диференцират. Когато става дума за несъответствие в данни, които са вписани в протоколите,

и през ум да не им мине, че могат да не наблюдават изборната урна, така че тя да отиде в преброителния център разпечатана. Предложението ми е за длъжностните за длъжностните лица, които са извършили нарушение – вписване в протоколите на секционните избирателни комисии, несъвпадащи със съдържанието на избирателната урна данни, се налага глоба в размер на 1000 лв. На длъжностните лица, извършили нарушение – несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или целостта на пломбите, се налага глоба в размер на 5000 лв. Просто за превенция, да не се нарушава целостта на пломбите, което е гаранция, че урните няма да бъдат отваряни от секционната избирателна комисия до преброителния център. прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 87 народни представители: за 11, против 73, въздържали се 3-ма. Предложението не е прието. Госпожо Манолова, много ме затруднихте как да формулирам това, което предложихте,

го формулирам аз. Става въпрос за ал. 18: „Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера

Моля, прекратете гласуването. Отменете гласуването! Моля народните представители да влязат в залата. Колеги, моля да подкрепим това предложение, тъй като наистина е резонно. Тези длъжностни лица, които умишлено нарушават разпоредбите на Кодекса с цел манипулиране на изборите, следва да имат наказание. Въпреки че има общи правила в Преходните разпоредби, смятам, че това предложение трябва да бъде подкрепено.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 13 и който комисията подкрепя.

който става § 14: „§ 14. Централната избирателна комисия в срок до три месеца от назначаването й приема и обнародва в „Държавен вестник”: методиките за определяне на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове; методика за условията и реда за експерименталното гласуване по електронен път чрез интернет при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 14, така както е по доклада.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа! Предлагам този параграф да отпадне. Да отпадне, защото очевидно вие търсите решение на казуса с Божидар Димитров. В Конституцията в чл. 68, ал. 2 се казва, че народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай се замества по определения от закона ред. И досега действащото законодателство е предвидило в Закона за избиране на народни представители този ред в чл. 115, ал. 2. Ако бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функцията министър, с хипотезата на мажоритарен от листата. 115а, обаче се казва, че когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор. Просто и ясно. Ако господин Божидар Димитров, Божидар Димитров, след персоналните промени в кабинета, се върне в Народното събрание, желае да напусне, то едномандатният район остава без представителство и там трябва да бъде проведен частичен избор. Така е в действащото законодателство. Сега с този текст вие вкарвате хипотеза, при която за народен представител се обявява следващия в листата на същата партия или коалиция от партии кандидат от съответния многомандатен изборен район. Може да се окаже, уважаеми дами и господа, че няма такъв от тази партия в този многомандатен район. Няма съвпадение между едномандатни и многомандатни райони. Става въпрос за отделен многомандатен район. И не бива казусът с Божидар Димитров вие да го решавате чрез текст в закона, който променя, обръщам внимание, разпоредбата досега. Когато мажоритарен народен представител напусне парламента, прекрати се неговият мандат, то най-логичното е там да се проведе частичен избор. Няма абсолютно никаква връзка между вота на избирателите в мажоритарния район и вота, който е подаден за пропорционална листа в многомандатния избирателен район. Единият е едномандатен, а другият е многомандатен избирателен район. Едно такова решение би било крайно некоректно към избирателите – подмяна на тяхното гласуване. Не бива така с текст, оттук насетне, да се преуреждат отношения, които вече са възникнали във връзка с проведените избори в многомандатния район, в случая в Бургаския едномандатен мажоритарен избирателен район. Това нещо е и в противоречие с Конституцията. По този начин вие с текст от закона можете да кажете, че Божидар Димитров се замества да речем от Ваньо Танов, от шефа на Агенция „Митници”. ГЕРБ.) С този текст категорично се подменя това, което е било към момента на изборите. Абсурдно е! За министър – да, защото той временно прекратява пълномощията си и тогава е създадена хипотеза на заместване, но при прекратяване... В Конституцията пише: „Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си...” – прекъсва пълномощията си, а не прекратява мандата си. „Прекъсва” и „прекратява” са две различни хипотези. За времето, За времето, през което е министър – в този случай той се замества по определения ред, но сме изправени пред хипотезата на прекъснати пълномощия, а не на прекратени пълномощия. При хипотезата на прекратени пълномощия подаваме оставка, да не дава Господ другите хипотези, изброени в Конституцията, се провежда частичен избор и няма възможност за такива замени дали от листата от другия район – многомандатния, или от съседния многомандатен, или където има най-много останали през три избирателни района.

Разбира се, господин Миков, мнозинството се опитва да реши проблема. Проблем, който беше създаден с вашия закон, с измененията в миналото Народно събрание. Ние тук говорихме, предупреждавахме, това беше една от основните тези срещу идиотските изменения тогава, които бяха толкова партийни с цел да ви обслужат, както си направихте грешно сметката и тя не ви излезе. Тогава ви предупреждавахме, че ще възникнат такива хипотези. Сега вие, от онова ваше

ама има и друга теза – тя също е защитима юридически, тя също е обяснима. Много просто и много ясно: мнозинството ще си реши въпроса така, както то смята. Трябва да свикнете с това! Другото е да си остане вашата предишна теза, която отново да ви обслужи. Което какво означава, какво искате? Искате частични избори в Бургаски многомандатен район така, както вие сте го определили тогава. нищо противоконституционно в това решение, което в момента мнозинството предлага и което иска да въведе. И то ще го наложи! Разбира се, така е. И вие трябва да свикнете с това! Както вие го наложихте тогава, сега мнозинството също ще го наложи. И трябва да го наложи! Иначе мнозинството няма да действа политически, няма да действа в полза на своя интерес като мнозинство. А какво искате вие? Да се върне лентата назад и да ви удовлетвори. Тука поне някаква полза и някаква файда да имате вие от това, което направихте преди година и половина, там някъде беше, или година и седем-осем месеца. Няма да стане това!

Уважаеми господин Шопов, радвайте се, че Ви ръкопляскат. Преди две седмици ръкопляскаха и на СРС-тата. Уважаеми дами и господа! Вие не мачкате опозицията с това решение, вие подменяте вота на избирателите в едномандатния избирателен район. Подменяте вот, който е подаден за определена персона. Абстрахирам се от конкретния казус. Може би господин Божидар Димитров ще си остане в Народното събрание и няма да се налага да се правят Няма да се правят частични избори – добре, но принципният въпрос е, че гражданите са подали за определена персона своите гласове, а другото е подмяна. Пак ви обръщам внимание: какво би станало, абсолютно възможна хипотеза, ако в даден покриващ се териториално многомандатен и едномандатен район няма от същата листа? По каква логика – от най-близкия избирателен район? При всички случаи законът се прави, за да урежда общо обществените отношения, а не конкретно, както вие си мислите, да решите конкретен казус. Искра Фидосова.) Госпожо Фидосова, многократно съм Ви молил да не се възползвате от близостта си до говорещите и да подвиквате оттук. Има трибуна, изкажете се по съответния ред! Това е противоконституционно! Това е подмяна на подадени гласове в хипотезите на прекратен едномандатен мандат, мандат, на мажоритарен мандат. Подмяна с нещо, за което хората нито са знаели, нито са очаквали, нито са гласували. Нещо повече. Става въпрос за подадени гласове за партийна листа, за които избирателите може би въобще не са гласували в мажоритарния. И обратното. Кое е правното и конституционно основание да се прави това прехвърляне? Няма никакво основание. Съвсем различни са двете гласоподавания – едното за партийна листа, другото е за мажоритарен кандидат.

Уважаеми колеги, гласувах против волята на мнозинството за този текст, защото с него те искат да уредят свой проблем, а именно хипотезите, при които мажоритарно избрани кандидати от политическа партия ГЕРБ биха прекратили правомощията си по различни причини. В някои случаи – по причината на господин Божидар Димитров, в други случаи – кандидатирайки се за кметове и в най-различни хипотези. Вероятно това, от което се притесняват управляващите, реалният измерител на влиянието и на тежестта на Политическа партия ГЕРБ. Защото каквото и да си говорят социолозите, реално на избори се мери политическата тежест, тежестта пред избирателите на всяка една политическа сила. Всъщност този текст е едно доказателство за това, че ГЕРБ не искат да се знае какъв е техният публичен имидж към този момент. Що се касае до господин Божидар Димитров – това също е изключително любопитен казус, защото той ще е първият, който ще има възможност да избере дали да мине по стария ред, в който да има мажоритарни избори. Ако направи това, което вече обяви а именно да декларира, че прекратява своите правомощия и тогава да има частични избори в Бургас или ще изчака, воден от партийната повеля, за да не се разбере всъщност какъв е авторитетът на ГЕРБ в Бургаския избирателен район. Ще бъде много показателен този избор избор затова дали искате да знаете реално какво се случва или не с вашата публична тежест. Прав е господин Миков, че вотът на избирателите е бил наистина за конкретния мажоритарен неговата обикновена подмяна със следващия от пропорционалната листа просто не е коректно към избирателите. По § 15 има предложение на народния представител Екатерина Михайлова – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.

госпожи и господа народни представители! Поддържам предложенията за отпадане на § 14. Този параграф е един от най-важните в Преходните и заключителни разпоредби. Той се намира във връзка и с § 16, който става § 18 по предложението на комисията. Отнася се за значителното ограничаване на възможностите за избори на кметове на кметства. Този текст трябва да отпадне по две причини. Едната е, че предвижданият срок от 10 месеца е прекалено дълъг, в тези 10 месеца може както да се увеличи броят на жителите, така и да намалее, в съответните населени места. Би трябвало, ако се избира дата, тя да бъде към обявяването на изборите, защото това е моментът, в който ще се прецени дали тези населени места отговарят на изискването за минимален брой жители. На второ място, той трябва да отпадне, защото изразява философията на вносителите на законопроекта, като съвсем откровено посочва, че избори за кметове на кметства се провеждат по-скоро по изключение, а не като правило, само в тези населени места, които отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство. За да не правя допълнително изказване по § 18, ако мога сега да направя предложението си – в § 18 предлагам т. 1 да отпадне, защото се променя изискването за наличие на минимум 150 жители в населените места като условие за провеждане на пряк избор на кметове в тях. Първоначалното предложение на вносителите от 500 души е намалено на 350, но това не е основателно, защото количествените параметри в някакъв момент могат да бъдат окачествявани като отказ от права – отнемане на права. Защото един е спорът да обсъждаме дали трябва да е 50-100-150 или 200 минималният брой жители, които да избират своя кмет, и друго е вече, когато тази граница нараства до неколкостотин души. Добре разбирате, че в случая тези количествени показатели се превръщат в ограничаване на правото на избор. Ако тези предложения не бъдат приети, апелирам към Президента на Републиката да наложи вето върху закона, защото само отнемането на възможността за прекия избор на кметове в райони на най-големите градове и отнемането на възможността в стотици населени места с немалък брой жители пряко да избират своите кметове, е атестация за този Изборен кодекс, наред с някои други спорни решения в него. Това са въпроси, които засягат самите основни права – политическите и гражданските права за избор на гражданите, който в този случай недопустимо се ограничава. Затова се надявам да се съобразите с тези предложения и ако те не бъдат приети, тази дискусия да бъде продължена, защото това е един тест за демократичност във всяка една от институциите – и от страна на парламента, и от страна на президента. Благодаря Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Стоилов, защо така сме възприели този текст? Вчера достатъчно надълго и аз няма да ви досаждам, връщайки се отново в политизиране на този дебат, коментирахме това движение по настоящ адрес, което става. От справките, които дават от ГРАО, такова движение има и по постоянен адрес, господин Стоилов. Стоилов. По една или друга причина за мен са обясними причините в много населени места, в някои странно даже, ако седнете да гледате, ще видите, че много странно изведнъж се оказва, че се записват и жители по постоянен адрес, освен по настоящ адрес, и това обикновено е в едни малки населени места. Това е причината все пак да се ограничи и тази форма на така наречения изборен туризъм,

намаляване на прираста или по една или друга причина, е в едни малки населени места, които са се движили около границата за избор на кметове, изведнъж започват да се появяват 20-30-40 човека по постоянен адрес. Обяснимо е защо.

Господин Лазаров, ако вносителите бяха предложили текста, който гласи, че избори не се провеждат само в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1, аз нямаше да направя единствено възражението заради срока. Защото тук може да се преценява чрез целесъобразността на този срок. Но аз атакувам главно идеята на текста, защото той откровено посочва, че провеждане на избори в селата е по-скоро изключение, а не правило. Ако вие използвате възможността, промените този текст, оттеглите или отхвърлите предложението за повишаване на минималния праг на броя на жителите в тези населени места, сам по себе си този текст не би предизвикал такава дискусия. Така че да не отклоняваме вниманието по второстепенния въпрос. Тук наистина е възможно за преценка на целесъобразност дали срокът да бъде 12, 10, 6 месеца или този, който предложих. Защото не тук е големият риск, дори в някои случаи да се регистрират допълнително 5 или 6 души, което да даде възможност, ако тези села са под 150, те да имат възможност да избират своите кметове. Така че не това е големият проблем от гледна точка на миграцията на жители вътре в територията на страната. Но аз очаквам да чуя дали ще се приложи текст, който да промени принципа, че непровеждането на избори в кметствата, е изключение, а не правило, което вие се опитвате да наложите и затова не отменя моята принципна критика към този текст и към последващия § 18.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст има не само техническо значение, той има изключително политическо значение и пряк анонс към общата демокрация в страната. страната. Уважаеми колеги, правото на избор на кмет на кметство е форма на пряката демокрация. Ограничаването на това право означава, че разширяваме значително опосредствената демокрация през общинските съвети и това трябва да е ясно на всички. Какъв сигнал с Изборния кодекс, който имаме претенции, че за десетилетия напред ще определя правилата в нашата държава, даваме на българските граждани? Самият факт, изтъкнат и по време на дискусията във Временната комисия – няма да повтарям другите аргументи дотук, че, видите ли, по-добре било кметът да предлага своя екип, екип, ще има по-голям контрол на много скъпите, в кавички, частични избори, които се провеждали, тъй като много кметове, които са пряко избрани, абдикирали и нямало начин как да бъдат заменени. Ще ви дам следните примери. От над 3100 населени места, които досега имаха право да избират своите кметове, за последните вече повече от три години са проведени 86 частични избора в България, които са следствие примерно на предсрочно прекратяване на правомощията на кметовете, голяма част от които обаче не са поради заминаване на гурбет на кмета или нещо друго. Това представлява, уважаеми колеги, 2,6% от всички кметства. Тоест този аргумент, който е наличен, едва ли предопределя общата политика, която ние искаме да наложим. Трябва да си даваме сметка, че в момента, ако досега около 38% от броя на населените места, където живееха до 150 жители, сега с дори коригираната норма от 500 на 350, ние ще разпрострем това правило на над 60% от населените места. В над 186 общини по-малко от 40% от населените места ще имат правото да избират. Според мен ние трябва да си дадем сметка защо ограничаваме пряката демокрация. Какъв всъщност е нашият аргумент? Какво ще подобрим с директното отнемане на права? Този въпрос трябва да си зададем като гласуваме този текст. Не бих приел аргументите преди малко, че видите ли, имало движение и по постоянен адрес, защото ако направим коректната справка, вероятно тя ще се изразява в едноцифрени числа процента на такова движение и тя пак е концентрирана в същите тези общини, които вчера споменавахме по морето или някъде другаде. Но това в никой случай не е валидно за 90% и нагоре от територията на Република България. Моят апел е

желаещи да се изкажат? Няма. Дебатите са закрити. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителните разпоредби да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя предложението.

– § 15 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов за отхвърляне на § 15 по вносител, комисията не подкрепя предложението.